o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt «Integracije trgovine i transporta». To je hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 626. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. … /Govornik se ne razumije./ … dnevnog reda. Prihvatili smo primjenu hitnog, prijedlog akta primili ste u pretince sukladnoj članku 159. Poslovnika. Objedinjeno prvo i drugo čitanje. Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i veze. Izvješće ste primili na sjednici. I Odbor za financije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik za more u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka Branko Bačić. Izvolite. Zakonom o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt integracije trgovine i transporta utvrđuje se obveza Republike Hrvatske da kao jamac jamči pravovremeno i točno plaćanje svih otplata zajma koje je, za koje je zajmoprimac u ovom slučaju lučka uprava Ploče dužna plaćati u skladu s ugovorom o zajmu. Cilj projekta je poboljšati kapacitete, učinkovitost i kvalitetu usluga južnog ruba koridora 5C kako bi se udovoljilo potrebama predviđenog prometa s posebnom usmjerenošću na luku Ploče kao i aspekte koordiniranja svih sudionika na koridoru. Luka Ploče kao luka od državnog značaja te uz luku Rijeka naša najvažnija teretna luka ovim projektom osigurava pretpostavke za svoj daljnji razvoj. Za primjer koji će pokazati opravdanost ovog projekta izdvojio bih činjenicu da je u siječnju ove godine u luci Ploče pretovareno 400 tisuća tona tereta pa kad se to usporedi sa godinom 1998. onda možemo zaključiti da je više pretovareno tereta u prošlom mjesecu nego u cijeloj 1998. godini. Dakle to na određeni način ukazuje na opravdanost ulaska i financiranja ovog projekta. Inače luke jesu pokretač razvoja u Republici Hrvatskoj pa poseban osvrt svakako treba dati i luci Ploče koja ne samo da je pokretač razvoja u dijelu u dijelu Dubrovačko-Neretvanske županije. Ona je od posebnog interesa svakako za razvoj gospodarstva u Republici Hrvatskoj, a isto tako vrlo je važan prometni pravac i pokretač razvoja gospodarstva u cijeloj regiji. je od presudnog značaja rekao bih za prometni sustav Republike Hrvatske ulaganje u projekt integracije trgovine i transporta u luci Ploče s kojim projektom možemo jasno dalje razvijati cjelokupni prometni i gospodarski sustav u Republici Hrvatskoj. Inače projekt integracije trgovine i transporta luke Ploče podrazumijeva tri segmenta. Prvi segment jest razvoj infrastrukture luke Ploče u kojemu je predviđena izgradnja terminala za rasute terete, izgradnja kontejnerskog odnosno višenamjenskog terminala, izgradnja odnosno obnova cestovne željezničke energetske infrastrukture na području luke i izgradnja ulaznih lučkih objekata. Također drugi segment je integracija trgovine i transporta što znači dakle razvoj i unapređenje modernog lučkog elektronskog komunikacijskog sustava koji će olakšati toka informiranja u koridoru 5C definiranjem povezivanja razmjene dokumenata na osnovi međunarodnih standarda. I treća, treći segment projekta je provedba projekta koji podrazumijeva obuku osoblja … /Govornik se ne razumije./ … projekta upravljanju projektom, nabavi i financijskom upravljanju i podršku pri pri nabavi i prevođenju. Htio sam reći da je ovaj projekt rekao bih u rekordnom roku dogovoren sa Svjetskom bankom jer smo pregovore sa Svjetskom bankom u realizaciji projekta integracije trgovine i transporta započeli odnosno krajem 2005. godine i da smo, da je kroz godinu dana praktično su osigurani svi uvjeti da se može potpisati ugovor i o jamstvu i ugovor o zajmu. Razvoj infrastrukture luke Ploče kao što sam rekao dakle sastoji se od 3 segmenta i to u kontejnerski terminal koji podrazumijeva izgradnju obale u dužini od 280 metara i koja će obala omogućiti prihvat 40 tisuća kontejnera i na licu obale bit će dubina od 13 i pol metara što znači da će moći primati gotovo nasuvremenije brodove koji dovode kontejnere u Republiku Hrvatsku. Vrijednost tog terminala, dakle kontejnerskog, odnosno višenamjenskog terminala je oko 24 milijuna eura. I želim reći da će početak radova na tom terminalu započeti već ove godine u srpnju, dakle u srpnju mjesecu, jer je u ovom trenutku evolvacija ponuda i određivanje najpogodnijeg izvođača s obzirom da je ishođena građevinska dozvola. Tako da mislim da je realan dapače posve realan i opravdan rok početka radova na tom terminalu u 7. mjesecu ove godine. Također je projektom predviđena izgradnja terminala za rasute terete koji će se izgraditi ne jugoistočnom dijelu luke na desnoj strani kanala Vlaška i koji je planiran da bi prije njegove realizacije omogućio prekrcaj, odnosno pretovar oko 5 milijuna tona na godinu. Ako, i to je dakle plan realizacije samog projekta. Ja sam maloprije rekao da je sam, da je već u siječnju pretovareno 400 tisuća tona. Prema tome već ove godine ako bi se nastavio ovakav intenzitet možemo dostignuti brojku iznos tereta koji je planiran u završnoj fazi 2010. godine na luci Ploče. Što znači praktično da su, da je promet u luci Ploče već danas gotovo opravdava ulaganje koje smo namjeravali i i koji smo planirali u 2010. godini. U drugoj fazi, u prvoj fazi je planirano 4 milijuna tona. A u drugoj fazi 5 milijuna tona i vrijednost radova na terminalu za rastu terete iznosi 45 milijuna eura. Što se pak tiče o … /Govornik se ne razumije./ … infrastrukture. Ona podrazumijeva izgradnju pomoći infrastrukturni objekata kao što je izgradnja i obnova cesta, željeznički kolosijeka energetike i ulaznog kompleksa u luku. Inače, cijeli projekt koji je financijski težak 91 milijun eura podrazumijeva financiranje iz tih izvora. Dakle kreditom Međunarodne banke za obnovu i razvoj, dakle Svjetske banke, Europske banke za obnovu i razvoj i proračuna Republike Hrvatske. Europska banka za obnovu i razvoj financirat će projekt sa 11,2 milijuna eura koji će zajam također, odnosno ugovor o jamstvu za taj zajam također biti vrlo brzo ovdje u Saboru na potvrđivanje i s njime bi se dakle financiranja tek jedna komponenta terminala za rasute terete. Dok ovaj kredit Svjetske banke podrazumijeva iznos od 58,8 milijuna eura. Udio hrvatske strane, dakle neposredno financiranje iz državnog proračuna iznosi 25% cjelokupnog projekta, što znači oko 21 milijun eura kojim će se sredstvima neposredno financirati određeni infrastrukturni zahvati u samoj luci. Inače kad je riječ i kreditu Svjetske banke onda dakle treba reći da je rok otplate 15 godina sa počekom od 5 godina, dakle otplatit će se u 10 godina sa kamatom od 2,7% otprilike, što znači dakle euro ribo plus 0,52% marže banke. Mi smo sa potpisivanje ugovora o jamstvu, dakle Vlada Republike Hrvatske prihvatila i dvije obveze jasno osim jamstva da će kredit biti od lučke uprave kao korisnika kredita uredno servisiran, izmjenu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koja je trebala stupiti na snagu do 23. siječnja ove godine. Mi smo krajem godine, krajem i prihvatili izmjenu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama kojim smo zakonom praktično omogućili ne samo luci Ploče kao budućem koncesionaru i sadašnjem koncesionaru luci Ploče nego i svim koncesionarima u hrvatskim lukama da mogu tešku prekrcajnu opremu i lučke dizalice imati u vlasništvu, tj. izmjenom zakona smo utvrdili da lučke dizalice i prekrcajna oprema nisu integralni dio pomorskog dobra što znači da će kud i kamo na lakši, jednostavniji način omogućiti koncesionarima da ulažu u nabavku tih, te prekrcajne opreme i da lakše osiguraju financijska povoljna, povoljna, financijska sredstva za nabavku prekrcajne opreme. I druga obveza koja je u ugovoru o jamstvu od strane Vlade Republike Hrvatske prihvaćena to je da ćemo u doglednom roku smanjiti državni udjel u luci Ploče kao koncesionaru i to prioritetnom koncesionaru u licu Ploče. Dakle s obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora kojim država i formalno izražava spremnost da bude vezana već potpisanim međunarodnim ugovorom kao i na činjenicu da se u ovoj fazi postupka u pravilu ne mogu vršiti izmjene i dopune teksta međunarodnog ugovora predlaže se da se ovaj prijedlog zakona raspravi i prihvati po hitnom postupku objedinjavajući prvo i drugo čitanje. Evo za ovo toliko gospodine potpredsjedniče. Hvala. Žele li predstavnici odbora? Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik i potpredsjednik Doma, Mato Arlović. Izvolite. između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj ne radi toga što takve prakse i takvih ugovora do sad nije bilo. Bilo je takvih ugovora i u tom pogledu mi načelno nemamo ništa protiv da u ovakvim poslovima ponekad država bude i jamac za sigurno plaćanje, odnosno vraćanje kreditnih sredstava onome tko nas kreditira u konkretnom slučaju Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. No, postavlja se pitanje zapravo, a zašto onda nećemo poduprt. Mi smatramo prvo da se ovdje radi o nekoliko važnih načelnih pitanja o kojima treba prije utvrđivanja i kao sadržaj ugovora zauzeti stajalište Sabora. Naime poštovane kolegice i kolege, ovaj ugovor o zajmu, zajmu, o jamstvu, nije samo ugovor o jamstvu, on je istodobno ugovor koji propisuje i obavezu sufinancijera i istodobno u pravnoj teoriji se to naziva preparatorni pravni akt kojim se unaprijed preuzima jedna obaveza koju je upitno da li je možemo i da li će je Sabor i građani ove zemlje na način kako je ovdje predviđena, prihvatiti. Treće, ovaj ugovor o jamstvu, a osobito ugovor o zajmu koji je sastavni dio ugovora o jamstvu koji je opet potpisan između Luke Ploče i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, nije do kraja usklađen sa pravnim sustavom Republike Hrvatske i sada se dešava nešto što je vrlo interesantno. Po prvi puta imamo situaciju da smo već dio pravnog sustava Republike Hrvatske usuglašavali sa ugovorom o jamstvu, odnosno ugovorom o zajmu koji još nismo ni ratificirali a kamoli stupio na snagu vezano za Pomorski zakon, a u isto vrijeme najavljujemo da ćemo donijeti potpuno novi zakon primjerice o javnoj nabavi jer između ostaloga i ovim zakonom, odnosno ovim ugovorom o najmu predviđamo zapravo nekakve nove iznose i drugačije pristupe neposrednog ugovaranja nego što to omogućuje Zakon o javnoj nabavi. Pa idemo po redu. Naime ova sredstva od 58,8 milijuna koje će banka za obnovu i razvoj eura dati u obliku kredita dakako neće biti dovoljna i trebati će dodatno osigurati i sredstva od 11,2 milijuna eura koje treba dati Europska banka za obnovu i razvoj, a sve to nije dovoljno nego još država treba sufinancirati sa 21 milijunom eura. Prvo je interesantno zašto to nismo barem iskazali koliko je u kunama, poštujmo svoj novac, ajde sa 21 milijun eura i mi unaprijed ovdje prihvaćamo buduću preraspodjelu sredstava državnog proračuna. To projekcijama državnog proračuna nismo utvrdili, to je prva stvar po kojoj imamo ozbiljan prigovor. Druga stvar na koju imamo vrlo ozbiljan prigovor jeste pitanje koja se odnosi na to da se ovim ugovorom o jamstvu država pojavljuje ne kao jamac nego u članku 2. se kaže kao primarni dužnik a ne samo kao jamac. Prema tome ovdje se ne tretira Luka Ploče kao dužnik nego, lučka uprava sasvim sve jedno. Ajde da pojednostavim i da preciziramo precizno lučka uprava, nije ona dužnik nego je dužnik Republika, praktički primarni dužnik je Republika Hrvatska, onda je Republika Hrvatska po ovom ugovoru i sufinancijer i istodobno jamac za dugove. Ali ako u bilo kom pogledu Međunarodna banka ocijeni da je to dužnik neće moći ispuniti, ispuniti će ispuniti će obavezu i uspostavit će obavezu zapravo primarnom dužniku, to je Republika Hrvatska. E sada dolazimo do onoga što je vrlo interesantno. U toj točci 2. kaže se u stavku 1., 2., 3. ili 203a. sljedeće: Jamac će poduzeti potrebne mjere, za smanjenje državnog vlasništva u Luci Ploče na ne više od 20% u skladu s postojećim zakonima i odredbama u dogovoru sa bankom. Poštovane kolegice i kolege ja postavljam javno pitanje u ime našeg kluba. Da li ćemo mi privatizirati Luku Ploče u dogovoru sa Svjetskom bankom ili u dogovoru Vlade Republike Hrvatske ovog Sabora i naravno Fonda za privatizaciju. Da li ćemo mi sebe dovesti u situaciju da stratešku, uzlaznu i polaznu luku na Jadranu vezanu za koridor 5C koji treba povezivati južni, jugoistočni dio Europe i Jadransko more sa Baltikom, da država nema ni kontrolni paket ili još preciznije, makar da taj kontrolni paket ne prenesemo recimo ka "Sunčani Hvar" u vlasništvo jedinice lokalne i regionalne samouprave. kolege ovo nije ugovor jamstvu. Ovo je puno veći reklo bi se vrag koji iz njega proizlazi za interese Republike Hrvatske nego što mi to na prvi pogled činimo i u toj situaciji ovim je ugovorom o jamstvu utvrđen okvir buduće privatizacije Luke Ploče. je nama u klubu neprihvatljivo i osim toga mislim da je time povrijeđen čak i nacionalni ponos kada smo sebe doveli u situaciju da će nam Svjetska banka za obnovu i razvoj odrediti zapravo okvire i opsege i dosege naše privatizacije Luke Ploče, a ovdje bi htjeli podsjetiti da Svjetsku banku čini 12 zemalja: Armenija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Gruzija, Izrael, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Nizozemska, Rumunjska i Ukrajina. Poštovane kolegice i kolege, između ostaloga se u toj Svjetskoj banci nalaze i države koje imaju direktni interes u vezi sa Lukom Ploče i njenom privatizacijom i to ne može biti ovako ugovor o jamstvu. Iza toga se krije i ostvarivanje onoga ugovora oko tu načine formiranja lučke uprave i upravnog vijeća itd. i ne samo toga, nego utjecaj upravljanja oko upravljačke strukture a naročito oko tzv. upravljanja kriznim menadžmentom. Četvrto, poštovane kolege i kolegice, nije samo to … nego se kaže između ostaloga, sredstva zajmodavca neće biti dostatna za podmirenje precijenjenih izdataka potrebnih za izvršenje projekta, sve će osigurati jamac, a u isto vrijeme jamac će se odreći vlasništva jer će to morati prodati. A šta je instrument osiguranja onda tom jamcu? Da će zapravo dobiti svoje novce nazad ako to ne dobije od drugih. Znate ako je i od lobija, previše je. Nemojmo zaboraviti mi smo Hrvatski sabor, ostavimo stranačku podijeljenost na lijevo, desno, centar po strani, izražavamo i artikuliramo različite interese, ali smo ipak u krajnjoj liniji dužni u krajnjoj liniji dužni globalno zaštititi nacionalne i državne interese svog naroda i svoje države, bez obzira kojoj opciji pripadali. Ovdje nisam siguran da ćemo to osigurati, mislim da smo svi prihvatili ugovorom o jamstvu takve obaveze koje nama diktiraju takav prostor privatizacije koji će otvoriti prostor za ulazak krupnog kapitala na štetu naše nacije i naše države, a pogotovo na štetu ostvarivanja onog cilja poslovnog i prometnog povezivanja našeg gospodarstva i slobodnog kretanja roba rada i kapitala od kojeg mi trebamo a ne drugi imati koristi zato što će ići preko naših luka i našeg prostora. Naravno poglavito je tome dodatno i jasno zašto smo mijenjali i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, po kojem smo lučku nadgradnju zapravo izvukli iz toga da više nije pomorsko dobro. Radi se zapravo prije svega o dizalici, dizalicama i ostaloj opremi za manipulaciju tereta. Praktički, otvaramo da ono što će najveći dohodak donositi u lukama se može privatizirati i u tom neće biti dakle, mora biti manje od 20% državnog vlasništva. Nemojte zaboraviti da Svjetska banka u tom pogledu to tretira ne samo kao izravno vlasništvu nego često puta i kao neizravno vlasništvo koje pripada jedinicama lokalne samouprave, ako bi se slučajno njima dodijelio. Ali, to je sad stvar interpretacije jer izričito nije dodijeljeno, doznačeno, naznačeno, kad bi bilo to. Peto. Vidite kolege, u ugovoru o jamstvu se između ostaloga navodi nekoliko stvari ali se navodi da su sastavni dio ugovora o jamstvu prilog jedan, prilog dva i tako redom. I sad je vrlo interesantno u prilogu Nacionalno nadmetanje od točke a. i ono između ostaloga kaže jel' i to, da u kada je u pitanju nacionalno nadmetanje da će se primjenjivati kaže, ugovora dodijeljenih na osnovi domaćih nadmetanja iz sljedećih dodatnih odredaba navedenih u točkama i. do uključivo iii. I sad vrlo interesantno ovo iii. Šta je ta točka? A ta točka između ostaloga se odnosi i na područje i. i iv. jamstva kupnja i izravno ugovaranje. Kupnja naravno polazi od toga, roba i oprema čija je cijena procijenjena manje od protuvrijednosti 80 tisuća eura po ugovoru mogu se nabaviti prema ugovorima dodijeljenim na osnovi postupaka kupnje u skladu sa stavkom 3.1. i 3.5. smjernica. U smjernicama to je izuzetak koji nisu usput budi rečeno priložene ovom ugovoru kao smjernice. I pitanje je zašto? Jer nekoliko obaveza iz ovog ugovora i dodataka proizlaze iz tih smjernica o kojima mi ne znamo detaljno. A onda pod c. se kaže izravno ugovaranje. Roba i radovi za koje je banka suglasna da ispunjavaju zahtjeve izravnog ugovaranja mogu se nabaviti u skladu s odredbama članka 36., smjernice će biti čije takve ugovore uključiti i plan nabave i njegove izmjene dogovorene s bankom. Molim vas lijepo, neće se važiti i primjenjivati Zakon o javnoj nabavi, nego će biti plan nabave koji će odobravati banka a ne naš zakon. Naravno kad je u pitanju 80 tisuća eura puta 7,4 'ajde da zaokružim, onda je to puno više od 200 tisuća kuna koje mi zasad imamo kao mogućnost da se ide u neposredni izgovor u odnosu na vrijednost posla. Naravno, ja posebice moram naglasiti da uz sve to postoji i posebne metode nabave koje propisuje ovaj ugovor kao što su kvalifikacije konzultanata, odabir fiksnog proračuna, odabir najniže cijene, individualni konzultanti, odabir jednog izvora, odabir na temelju kvalitete jel'. I sad što je vrlo interesantno u planu nabave navest će se ugovori koji podliježu prethodnom pregledu banke. Nikako naše Državne komisije recimo o zaštiti, o provedbi Zakona o javnoj nabavi. Kad sve skupa uzmete to je toliko toga koje je prenešeno, dakle ne radi se samo o financijskoj obavezi, nego mi smo prenijeli jedan dio upravljačke ovlasti na banku, dio kontrolne ovlasti na banku i na kraju krajeva mi smo na ovaj način otvorili mogućnost našeg Ustava, …/Govornik se ne razumije./… našeg Ustava vezano za to da su na tržištu jednaki svi subjekti. E, a poglavito kad se tome doda tri puta III, sudjelovanje poduzeća u državnom vlasništvu u kojem piše ovako, citirat ću, jer moram, radi se o vrlo ozbiljnom: "Poduzeća u državnom vlasništvu koja se nalaze i rade na području jamca dakle, sva poduzeća koja se nalaze u Hrvatskoj, će prihvatljiva za sudjelovanje u natječaju samo ako mogu ustvrditi a banka se u to uvjeri, da su pravno i financijski neovisni, da posluju prema Zakonima o trgovačkim društvima i nisu ovisne agencije, Vlade i jamca." Molim vas lijepo kolege šta znači to u situaciji kada većinsko poduzeće, koga predstavlja kao predstavnik skupštine? Pa državna agencija ili Fond za privatizaciju i u tom pogledu nije i ne može biti pravno neovisan jer je dužan podnositi izvještaj poglavito ako se radi o poduzećima od posebnog interesa, a sva su koja imaju više od 50% i da ne govorim kojeg pretežitog vlasništva ovdje. Isto tako kad je u pitanju nadzorni odbor. Prema tome, on nije pravno neovisan. Mi smo na ovaj način dali mogućnost da banka se uvjeri ili ne uvjeri od slučaja do slučaja kako će i kada će prepustit naše poduzeće da uopće mogu konkurirati u ovim poslovima. A radi se o veoma, veoma velikim poslovima, jer nisu to poslovi koji su vezani samo uz nadgradnju u lučkoj upravi i u luci nego se radi i o koridoru PC koji obuhvaća i cestovnu i željezničku infrastrukturu i naravno, elektroinfrastrukturu koja treba osigurati zapravo stavljanje u funkciju ne samo luke nego i koridora PC i njegovo povezivanje sa srednjom i sjevernom Europom do Baltika. Iz svih tih razloga, mi bi iz SDP-a bili najzadovoljniji kada bi odgodili donošenje ovog ugovora, ovog zakona i kada bi zapravo preispitali neke od ovih odredbi jer dobro je rečeno u ovome po hitnom postupku u pravilu se ne može mijenjati. Ali ja mislim da mi po Ustavu ne bi smjeli, u pravilu prihvatiti niti jedan ugovor koji je na štetu naše države, koji je na štetu našeg naroda, koji je na štetu naše budućnosti i iz tog razloga mi predlažemo da se odgodi glasanje o ovom zakonu, ugovoru i da se zapravo donese ili formalni zaključak ili sugestija, sasvim svejedno Sabora od strane rukovodstva Sabora, Vladi i pregovaračima da sa onima koji su potpisali ugovor o zajmu i Svjetskom bankom zajedno s njima, još jedanput preispitaju pogotovo preuzimanje obaveza izvan poslova jamstva u ovom ugovoru o jamstvu i da ih nakon toga promijene i dođu ponovo u Sabor na ratifikaciju. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Evo, nema prijavljenih pa će zaključno odgovoriti i državni tajnik. Izvolite! Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo. Mislim da se trebamo osvrnuti na nekoliko navoda koje je uvaženi zastupnik, gospodin Arlović iznio u svom govoru. Naime, ja sam uistinu u početku mislio da je lapsus gospodine Arlović kada ste spominjali uporno umjesto lučke uprave Ploče, luku Ploče. Jer treba lučiti tri stvari. Luku Ploče kao zemljopisni pojam, kao prometni pravac koji podrazumijeva teritorij luke Ploče u delti Neretve, na ušću Neretve. Treba lučiti lučku upravu kao javnu ustanovu u vlasništvu Republike Hrvatske koja u cijelosti upravlja lučkom infra i još uvijek i suprastrukturom u luci Ploče. Dakle, lučka uprava je u ime Republike Hrvatske ustanova koja u cijelosti upravlja pomorskim dobrom, obalama, terminalima, infrastrukturom i suprasturkturom u luci Ploče. Nema govora o nikakvoj privatizaciji terminala, obale, područja u luci Ploče. Ovdje se govori o trgovačkom društvu luka Ploče, d.d. koje je trenutno sa 60% u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, 40% u mješovitom vlasništvu pretežno malih dioničara. Dakle zaposlenih i prije zaposlenih u luci Ploče koji su tek jedan od, doduše najveći, ali tek jedan od koncesionara koji je dobio koncesiju od države koju u luci Ploče kao zemljopisni pojam zastupa lučka uprava Ploče. Prema tome ovim Ugovorom o jamstvu a i Ugovorom o zajmu apsolutno se ne dodiruje, ne, ne dovodi u pitanje vlasništvo nad pomorskim dobrom, vlasništvo na obalama, vlasništvo na terminalima. Položaj čitavog pomorskog dobra u luci Ploče kao geografski pojam kojim upravlja država preko nadležne lučke uprave Ploče. Mi smo kao Ministarstvo u nekoliko navrata održali već niz sastanaka sa lukom Ploče. Održali smo niz sastanaka sa Sindikatom zaposlenika u luci Ploče. I dali podršku njihovoj želji da u postupku privatizacije luke Ploče sukladno pozitivnim hrvatskim propisima koji će definirati privatizaciju luke Ploče postanu i većinski vlasnici luke Ploče, trgovačkog društva dakle poduzeća luka Ploče. Prema tome treba odbiti uopće dilemu, sumnju da ovim Ugovorom o zajmu a još i više Ugovorom o jamstvu kojega danas ovdje u zakonu potvrđujemo dolazi u pitanje vlasništvo, nadležnost Republike Hrvatske nad lukom Ploče. Mislim da je to vrlo važno reći tako da odbijemo tu sumnju. A mi smo, dakle Vlada Republike Hrvatske je već dugo vremena u procesu potpune privatizacije luke Ploče. I nama dapače mi smo u pregovorima s bankom, to davno rekli da nam je za cilj jednog doduše i ponavljam od najvećih koncesionara, dakle luka Ploče trgovačko društvo privatizirati sukladno potrebama kako bi lakše to trgovačko društvo koje je danas koncesionar ali koje je sutra ukoliko ne bude moglo kvalitetno obavljati uslugu prekrcaja tereta u luci Ploče tu koncesiju može i izgubiti. Prema tome nama je bio cilj da se kroz privatizaciju luke Ploče omogući luci Ploče, trgovačkom društvu koje je koncesionar nabavka prekrcajne opreme u luci Ploče i da to ne moramo dodatnim zaduživanjem financirati iz Državnog proračuna nabavku cjelokupne prekrcajne opreme u luci Ploče. I to nam je cilj. To je naš plan privatizacije tog trgovačkog društva neovisno o stavu Svjetske banke da li je potrebno ili nije potrebno privatizirati luku Ploče. Mislim da sam tu bio do kraja jasan da nema govora o nikakvom zadiranju u integritet luke Ploče od bilo koga. Ona je u cijelosti pod upravom javne ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske danas i tako će biti. Jasno dok je takvog zakona i dok je, dok uopće je lučki sustav u Republici Hrvatskoj na način da lukom upravlja država preko nadležne lučke uprave odnosno agencije ili ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske. Druga stvar koju vam također trebam reći mi smo u obrazloženju ovog Zakona dostavili i prikazali trideset i tri ugovora koje je Republika Hrvatska potpisala sa Svjetskom bankom.

i koji je prošao ratifikaciju odnosno potvrđivanje u ovom Saboru na isti način uređuje postupak nabave usluga u luci Rijeka kao što to propisuje i ovaj ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke o postupku nabavke cjelokupnih usluga u luci Ploče. Dakle ovaj ugovor ne odstupa od 33 ugovora koja smo do sada potpisali sa Svjetskom bankom kada je u pitanju izgradnja infrastrukturnih objekata u Republici Hrvatskoj, a ponavljam gotovo identičan sa projektom Rijeka G … /Govornik se ne razumije./ … koji je nastao 2003. godine kada je Vlada, ondašnja Vlada potpisala sa Svjetskom bankom identičan ugovor kojim je regulirano pitanje nabave usluga u luci Rijeka. A kada govorimo o luci Ploče, s obzirom kažem da sam upoznat jer sam predsjednik Upravnog vijeća itekako sa pozicijom i nabavkom do sada utvrđenih usluga i radova u luci Ploče onda želim reći da sve do sada radove, a rekao sam da će radovi na izgradnji višenamjenskog terminala započeti 1. srpnja obavljaju hrvatske tvrtke. Prvi posao oko ravnanja i nabavke kamena na terminalu za rasute terete također obavljaju dvije hrvatske tvrtke i pri tome jedna od njih je u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske. Da njihova imena ne navodim. Dakle prvi konkretni građevinski posao u luci Ploče koji proizlazi iz ovog Ugovora, iz ovog zajma, iz ovog projekta obavljaju zajedno dvije hrvatske tvrtke, a jedna od njih je u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske. A kompletnu projektnu dokumentaciju prema, koja proizlazi iz ovog projekta obavljaju također hrvatske tvrtke. I kada govorimo o luci Ploče, tu mi je žao što to nisam u svom uvodu rekao, onda trebam reći sljedeću stvar. Da je da bi se olakšalo provedbu projekta integracije trgovine i transporta u luci Ploče započela sa odnosno ovih će dana započeti sa gradnjom pristupna cesta iz buduće auto-ceste Dugopolje odnosno Split luka Ploče do ulaska u luku Ploče. I taj projekat koji je, koji, čiji radovi uskoro započinju i u kom će se projektu izgradnja te pristupne ceste omogućiti nasipavanje same luke i na taj način značajno smanjiti troškove u izgradnji luke Ploče i koji projekt iznosi 747 milijuna kuna u cijelosti, u cijelosti izvodi hrvatski konzorcij. Dakle sve do sada radove koji su direktno ili indirektno vezani na ovaj projekt, koji iz projekta proizlaze ili izvode u dijelu i za dokumentacije hrvatske tvrtke ili u dijelu izvođenja također provode hrvatske tvrtke. Prema tome kraju, na kraju ovi reći i ovaj dio nisam ispustio reći a taj dio koji se odnosi na izmjenu zakona. Naime nije izmjena zakona koju smo imali u prosincu bila, proizašla iz obveze koja je ovim ugovorom prihvaćena nego je ta izmjena prvenstveno nastala iz našeg vlastitog promišljanja da nema razvoja lučkog sustava luci hrvatskoj dok lučka suprastruktura bude činila pomorsko dobro već je potrebno, i to smo napravili kompletnu lučku suprastrukturu izdvojiti iz pomorskog dobra kako bi na njoj se mogla steći stvarno vlasništvo i lakše je koncesionarima koji su u lukama omogućiti ulazak u pronalaženje kvalitetnih financijskih sredstava. To je bio temeljni razlog. I neovisno o tome da li je ili nije ovaj projekt došao u Sabor, neovisno o tome da li je ili nije luka Ploče išle u izgradnju ovog projekta taj je zakon trebalo pozdraviti, jer on omogućuje razvoj i luke Split i luke Zadar i luke Šibenik i svih morskih luka u Republici Hrvatskoj, i luke Rijeka, dakle i svih manjih luka. Jer, a da ne kažem i brodogradilišta, da ne kažem i luka nautičkog turizma, jer omogućavaju koncesionarima da jednostavnije ishode ishode financijska sredstva za osiguravanje lučke suprastrukture. Dakle to apsolutno nema veze sa obvezom da Republika Hrvatska mijenja zakon samo zbog ovog projekta. Dapače, on je samo omogućio Luci Ploče, trgovačkom društvu da kvalitetnije i jednostavnije uđe u investiranje oko nabavke opreme na terminalima koje će graditi država i koje će uvijek biti u vlasništvu države i kojima će hrvatska država preko nadležne lučke uprave stalno upravljati, dakle bez ikakvog straha od bilo kakve privatizacije ili ne znam kojih drugih čudnih rješenja. Hvala. Hvala lijepa. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, kolega potpredsjednik zastupnik Mato Arlović. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, radi se o vrlo ozbiljnom pitanju vezano za ispravak netočnog navoda. Meni je žao što je kolega državni tajnik odstupio od načela da kao predstavnik predlagatelja brani prijedlog zakona ili tekst zakona kojeg je dostavio u saborsku proceduru. Imputirajući meni da ja govorim o lučkoj upravi niste ni svjesni da ste time izdali zadatak koji vam je dala Vlada Republike Hrvatske da branite ovaj tekst. Citiram, jamac će poduzeti potrebne mjere za smanjenje državnog vlasništva u luci Ploče na ne više od 20% u skladu sa postojećim zakonima i u dogovoru itd. s bankom,". Kolega, nisam ja govorio nego sam vam citirao što ste vi nama dostavili. I ne odnosi se na lučku upravu nego na luku Ploče. Točka b) jamac će osigurati financijskim putem odgovarajuća proračunska izdvajanja tijekom provedbe projekta za unapređenje željezničke infrastrukture u luci Ploče, ne u lučkoj upravi. najkasnije do 23. siječnja 2007. jamac će podnijeti Hrvatskom saboru izmjene i dopune Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama od 25. rujna 2003. godine, donijeli smo ga u 12. mjesecu, ovaj je ugovor potpisan 20.11.2006. godine. Gospodine kolega, ja sam poznat kao tolerantna čovjek, ali se nikada nisam služio neistinama i svjesno nisam govorio netočne podatke. Sugeriram i vama da to ne radite, pogotovo ne kao predlagatelj Vlade Republike Hrvatske, na to nemate ni ustavno pravo, a ponajmanje imate pravo dovoditi u zabludu ovaj Hrvatski sabor i nas zastupnike. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Ovdje bi za ovu raspravu trebala još jedna rasprava najmanje, tko je kakva pozicija, tko je šta je nadležnost lučke uprave, šta je poduzeća trgovačkog društva itd. Bila je polemika ako mogu to ovako sa ovog mjesta i u tisku oko toga gdje je jedan komentator u "Slobodnoj Dalmaciji" iznio tu tezu pa je nakon 10 dana ili 15 dana ispričao se javnosti i rekao da je on kako bih rekao isto tretirao lučku upravu i poduzeće koje može biti onakvo ili onakvo i dobiti koncesiju ili ne dobiti koncesiju. Dakle, evo mi smo čuli. Ovo je rasprava. One su bile korisne, primjedbe također. Mislim da se treba preispitati, odnosno vidjeti je li to sve tako. Nigdje mi ne žurimo, nigdje mi ništa nećemo po mom mišljenju napraviti što ne bi bilo korektno ili što bi odstupalo u Pločama a da to nije već u Rijeci ili negdje drugdje. Prema tome, ja bih sada zaključio raspravu. A glasovanje o tome će biti naknadno. I zaključuje večerašnju raspravu s time da ćemo sutra u 9,30 sati